Forseti gerði grein fyrir því á fundum í morgun með forsætisnefnd og formönnum þingflokka að til stendur að taka starfsáætlun þingsins úr sambandi frá og með næsta miðvikudegi.

Svo er ekki og mun því þingfundur geta staðið lengur en þingsköp kveða á um.

Virðulegur forseti. Samfylkingin vill að sjálfsögðu sjá ákveðnar breytingar í sauðfjárrækt og það vilja sauðfjárbændur líka, ekki síst unga fólkið í greininni. Það veit að breytinga er þörf. En við megum ekki ráðast í breytingar þannig að það dragi með skyndilegum hætti úr afkomuöryggi fólks á erfiðum tímum og veiki um leið sérstaklega stöðu ungra sauðfjárbænda. Sú staða virðist nú vera komin upp, virðulegi forseti, ef fyrirætlanir hæstv. matvælaráðherra ná fram að ganga. Í sauðfjársamningnum árið 2016 var samþykkt að leggja niður greiðslumark í sauðfjárbúskap í þrepum og færa greiðslur í staðinn yfir í almennari stuðning. Það er gott og gilt markmið, en í samningnum voru sett fram ákveðin markmið sem hafa ekki náðst; um aukna verðmætasköpun og útflutningstekjur af íslenskri sauðfjárrækt. Þar stóð, með leyfi forseta: „Takist það ekki skal niðurtröppun beingreiðslna endurskoðuð.“ Þetta endurskoðunarskilyrði skiptir máli og var eðlileg forsenda, enda greiðslumarkið eins konar afkomutrygging, kerfi sem bændur hafa keypt sig inn í og tryggir þeim ákveðnar greiðslur óháð markaðsaðstæðum. Samningurinn var endurskoðaður 2019 og þá var fallið frá niðurtröppun á greiðslumarki 2019–2022. Nú berast fréttir af því að hæstv. matvælaráðherra ætli að trappa niður þessar greiðslur strax um áramótin

Og síðast en ekki síst, virðulegi forseti, þrátt fyrir að allt bendi til þess að niðurtröppun greiðslumarks nú bitni sérstaklega illa á stöðu ungra bænda í sauðfjárrækt sem hafa verið að fjárfesta í búum sínum. Ég spyr því hæstv. ráðherra: Er eitthvað því til fyrirstöðu að endurskoðun sauðfjársamnings á nýju ári eigi sér stað á grunni gagna í stað þess að vaða af stað í þessa niðurtröppun á greiðslumarki um áramótin í andstöðu við vilja sauðfjárbænda?

þessi málefni greiðslumarks og niðurtröppunar þess hafa verið töluvert til umræðu. Þessi niðurtröppun er fyrir hendi í gildandi búvörusamningum og er ekki sérstök eða sjálfstæð ákvörðun ráðherra heldur er samningurinn undirritaður af báðum aðilum. Þarna er tekin ákvörðun um það að vægi greiðslumarks verði dregið saman á ákveðnum tíma og eins og kemur fram í spurningu hv. þingmanns þá er það sameiginlegur skilningur aðila að það fari betur á því fyrirkomulagi sem tekur þá við. Samningarnir voru gerðir 2016 og þeir voru endurskoðaðir 2019 og svo staðfestir í atkvæðagreiðslu meðal bænda í bæði skiptin. En það sem skiptir máli hér er að það er fyrirhuguð endurskoðun samninganna á næsta ári í samræmi við búvörusamningana. En forsagan er í raun og veru löng því að á árinu 2016 var tekin ákvörðun um að fasa greiðslumarkið út á tímabili samningsins og þegar samningarnir voru undirritaðir var það auðvitað með fyrirvara um greiðslu út úr ríkissjóði o.s.frv., en eru undirritaðir af þáverandi formanni Bændasamtakanna og Landssamtaka sauðfjárbænda með fyrirvara um samþykkt bænda í allsherjaratkvæðagreiðslu. Þarna eru auðvitað mikilvæg sjónarmið á samningstímanum. Þetta er óvenjulegt fyrirkomulag. Við erum með tíu ár undir þegar búvörusamningar eru samþykktir.

Maður veltir því auðvitað fyrir sér hvort það sé heppilegt að fara af stað strax í þessa niðurtröppun núna um áramótin þegar liggur fyrir að það þarf að taka samræðuna á nýju ári. Er eitthvað því til fyrirstöðu að það verði gert líkt og síðast og það verði einfaldlega beðið með þetta núna um áramótin

annars staðar. Það er mikilvægt að halda því til haga að hér erum við ekki að tala um að fjármagnið fari einfaldlega út úr kerfinu. Ég er sammála hv. þingmanni í því að við verðum að byggja ákvarðanir á gögnum og upplýsingum og við þurfum auðvitað líka að horfa sérstaklega til þess að rekstrarskilyrði sauðfjárræktar hafa verið erfið í gegnum tíðina og mér liggur við að segja að við séum með nýja skýrslu á tveggja til þriggja ára fresti um það hversu erfið sú staða er. Mér finnst mikilvægt að horfa til þess með heildstæðum hætti hvernig við komum til móts við þá stöðu vegna þess að þarna er auðvitað um að ræða mikilvægan þátt innlendrar matvælaframleiðslu. Ég setti í gang vinnu spretthóps við að skoða þessi mál sérstaklega vegna aðfanganna

og það ber að þakka. Ég hef ítrekað verið að berjast fyrir því í ræðu og riti og alls staðar, og þar á meðal með breytingartillögu við fjáraukann, að sama verði gert fyrir þann hluta eldri borgara, eldra fólks,

umfram það sem var gert með öryrkja. En það er ekki sá hópur sem við í Flokki fólksins með okkar breytingartillögum, og með stuðningi nánast allrar stjórnarandstöðunnar, stjórnarandstöðunnar, erum að kalla eftir eingreiðslu fyrir. Við erum ekki að kalla eftir eingreiðslu fyrir þann hóp sem hefur fengið afnám krónu á móti krónu skerðingar, hópinn sem hefur haft möguleika á því að vinna. Við erum eingöngu að kalla eftir þessum greiðslum fyrir þann hóp sem er með óskertar greiðslur frá almannatryggingum, fullorðið fólk sem í rauninni er hneppt í rammgerða fátæktargildru og býr hér í sárri neyð. Við erum að óska eftir því og ég mun flytja nýja breytingartillögu enn í dag og aftur í kvöld og alveg þangað til ég veit ekki hvað, alveg þangað til 2050,

sem, eftir því sem ég best skil, gerir ráð fyrir því að 6.000 manns, sem verst eru settir af þeim sem eru í hópi ellilífeyrisþega, fái sams konar eingreiðslu núna í desember eins og örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar. Það er tillagan eins og ég skil hana. Það sem er erfitt varðandi þá tillögu er hvernig við ætlum að ná utan um að skilgreina þann hóp sem er verst settur inn í kerfinu hjá okkur, svo ég taki nú bara tillöguna hingað til að reyna að skilja betur nákvæmlega

ég skil hv. þingmann þannig að hún brenni fyrir því og ég held að við brennum nú öll fyrir því að geta mætt fólki sem hefur lágar tekjur sér til framfærslu. Það var náttúrlega, svo ég fái nú að minna á það enn og aftur, hugmyndin með kerfisbreytingunni 2017, sem tók gildi þá og hefur skilað eldra fólki talsverðum ef ekki allmiklum kjarabótum og mestar hafa þær verið til þeirra sem minna hafa, akkúrat eins og við viljum hafa það. Ég vil líka minna á það að eingreiðsla örorkulífeyrisþega er greidd vegna þess að það er ekki búið að breyta örorkulífeyriskerfinu. Það er vinna sem er í fullum gangi hjá okkur núna líkt og búið er að gera fyrir ellilífeyrinn. Ég er að reyna að átta mig á tillögunni, svo það sé sagt, svo ég svari þingmanninum til að reyna að sjá hvaða hópur þetta gæti verið.

Þarna var tiltekinn ákveðinn fjöldi eldri borgara sem við vorum búin að fá upplýsingar um hjá Tryggingastofnun að væru þeir sem lökustu hefðu kjörin í kerfinu. Núna verður orðalagsbreyting í tillögunni því að þessi tala, 6.000, virðist vefjast ofboðslega mikið fyrir fyrir meiri hlutanum þannig að núna verður þetta einfaldlega orðað eins og þeir orða það sjálfir. Þetta verður eingreiðsla til þeirra sem eru eingöngu með óskertar greiðslur úr almannatryggingum frá Tryggingastofnun ríkisins.

Það var ekki skýrt eins og þetta var að mínu viti og við þurfum þá bara að skoða þessa tillögu með þessari breytingu. Ég vil mjög gjarnan geta áttað mig á því hvað hún þýðir, til hversu margra hún tekur. ég vek áfram athygli á því að eingreiðsla til örorkulífeyrisþega er plástur á kerfið og við viljum reyna að útrýma þessum plástrum í kerfinu og vera með kerfi sem getur raunverulega haldið haldið fólki uppi. Það er auðvitað markmið okkar, ég veit að ég og hv. þingmaður erum sammála um það. Herra forseti. Brottvísun Husseins Husseins hælisleitanda og fjölskyldu hans hefur nú verið dæmd ólögleg.

Hussein, sem notast við hjólastól, og fjölskylda hans voru flutt af landi brott til Grikklands í byrjun nóvember. Brottvísunin vakti hörð viðbrögð og þótti mörgum lögregla ganga harkalega fram.

Íslensk stjórnvöld fluttu Hussein nauðugan úr landi. Ég vil því spyrja hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra: Hvernig líður honum með að hafa þurft að verja ákvörðun og framkvæmd sem nú er búið að úrskurða fyrir dómi að sé ólögmæt? Það var flestum ljóst sem urðu vitni að þeim atburði.

kom inn á þá lá niðurstaða héraðsdóms í þessu máli fyrir núna á öðrum tímanum, að ég tel. Þar er úrskurður kærunefndar útlendingamála felldur úr gildi. Ég geri þá ráð fyrir því að það sé þá ákvörðun þar til gerðra stjórnvalda hvort þau ætli að áfrýja þessu máli eða ekki. En það er alla vega ljóst í mínum huga, þótt ég hafi ekki haft tækifæri til að kynna mér dóminn, enda var a.m.k. ekki búið að birta hann klukkan þrjú í dag, að að mínu viti þarf að tryggja að þessi einstaklingur fái efnismeðferð, að sjálfsögðu,

Ég ætla að leyfa mér að fagna því að þetta sé niðurstaða héraðsdóms því að mér finnst eðlilegt að tekið sé tillit til fötlunar fólks í málefnum umsækjenda um alþjóðlega vernd. Þegar við höfum öll haft tækifæri til að kynna okkur þennan dóm þá held ég að það verði áhugavert að sjá hvaða málsatvik það er sem héraðsdómur byggir sína niðurstöðu En alla vega út frá því sem brjóstvitið segir manni þá gæti þar verið um mikilvægi samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að ræða en það er erfitt að fullyrða eitt eða neitt um það hér úr ræðustól þegar maður hefur ekki haft tækifæri til að lesa yfir dóminn.

Dómur þessi er fréttnæmur af mörgum ástæðum, m.a. af þeirri ástæðu að þegar um matskenndar ákvarðanir stjórnvalda er að ræða þá er endurskoðun dómstóla á því mati gríðarlega takmörkuð. Á mannamáli þýðir það að það er stefna ríkisstjórnarinnar að vísa fólki til Grikklands eins og kostur er. Það eru ekki lögin. Það eru stjórnvöld sem hafa túlkað lögin með þeim hætti. Hæstv. forsætisráðherra hefur haft orð á því að draga beri lærdóm af þessu máli og fleirum þar sem Útlendingastofnun hefur verið gerð afturreka með ómannúðlega framkvæmd sína síðustu vikur. Af því tilefni vil ég spyrja hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra: Hvaða lærdóm nákvæmlega telur hann að ríkisstjórninni beri að draga af þessu máli? Eingöngu þann lærdóm að bæta þurfi tækjabúnað lögreglunnar svo að hún geti vandað sig betur við að flytja fatlað fólk nauðugt úr landi? Eða telur ráðherrann ástæðu til að endurskoða þá stefnu ríkisstjórnarinnar að vísa fötluðu fólki jafnt sem nýfæddum börnum á götuna í Grikklandi?

þá eigi að sjálfsögðu að gera skoðun á því hvernig aðstæður eru í Grikklandi. Þegar maður stendur frammi fyrir viðfangsefni þar sem eru skiptar skoðanir og kannski mismunandi rökstuðningur fyrir því, eins og í þessu tilfelli, hvort það eigi að senda eða ekki senda, þá finnst mér að það sé hlutverk stjórnvalda að ganga úr skugga um hvort svo sé. Ég held líka að við þurfum að horfa til þess

Forseti. Hæstv. matvælaráðherra, Svandís Svavarsdóttir, hefur lagt fram þrjú þingmál um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða sem eru á dagskrá þingsins núna fyrir jól og snúa að orkuskiptum í sjávarútvegi. Sjávarútvegurinn hefur náð verulegum árangri í að draga úr losun undanfarin 20 ár. Rannsóknir sýna að þetta hefur fyrst og fremst skýrst af styrkingu fiskstofna, sérstaklega þorskstofnsins sem lækkar olíuþörf við veiðar, og vegna kolefnisgjalds sem lagt var á útgerðina fyrir allnokkrum árum síðan. Tækniþróun hefur samkvæmt þessum rannsóknum haft lítið að segja í þessum geira hingað til. Tækniþróun er flókin og síbreytileg. Erfitt er fyrir stjórnmálamenn að sjá fyrir þá þróun og segja fyrir hvaða lausnir eru skynsamlegastar fyrir útgerðina. Hlutverk grænna skatta er að skapa almenna hvata til að draga úr umfangi mengunar. Atvinnugreinunum er síðan falið það hlutverk að finna hagkvæmustu leiðir til að draga úr losun. Alltaf liggur fyrir hvaða kostnaður og ábati er af grænum sköttum, eins og kolefnisgjöldin eru. Útgerðin mun ráðast í aðgerðir sem eru ódýrari en kolefnisgjaldið, að öðrum kosti greiða gjaldið. Við vitum hins vegar ekki hvaða kostnað frumvörp hæstv. ráðherra munu hafa í för með sér. Þessi kostnaður er falinn. Grænir skattar eins og kolefnisgjöldin eru þar að auki í samræmi við viðmið um að sá sem mengar borgar. Í ljósi þess að kolefnisgjald hefur skilað árangri í sjávarútvegi má velta fyrir sér hvers vegna er farið inn á þá braut sem gert er í frumvörpum hæstv. ráðherra, að koma með sértæk fyrirmæli um hvernig draga beri úr losun, sem eru þá tæknilausnir fyrir smábáta, þann hluta flotans sem minnst losar í raun, og ákvæði um hönnun skipa.

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Ég hef sagt það að þegar við erum að tala um orkuskipti í sjávarútvegi, rétt eins og í landbúnaði eða öðrum geirum samfélagsins, þá erum við í þeirri stöðu að við getum ekki leyft okkur einföld svör við flóknum spurningum. Við þurfum að hafa öll þau verkfæri undir sem tæk eru, þar á meðal sérstaka gjaldtöku fyrir losun. Það breytir því ekki að við getum ekki sagt þar með að við getum ekki tekið til skoðunar

hvetja geirann til þess að mjaka sér í áttina að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Ég hef fundað með bæði umhverfisfólki og forystufólki útgerðarinnar, bæði smábáta og meðalstórra útgerða og stóru útgerðarinnar, og mér finnst þau öll vera sammála um það að við megum í raun og veru engan tíma missa og þurfum að nota allar þær hugmyndir sem hafa verið á borðinu.

ákvörðunina til þess sem er í bestri aðstöðu til að átta sig á því hvaða leiðir eru bestar og ódýrastar fyrir samfélagið til að takast á við þennan vanda. Og einmitt vegna þess að við þurfum að nýta tímann vel, við megum engin tækifæri missa, vil ég aftur spyrja: Stendur til að hækka kolefnisgjöld á útgerð?

og þar með talið eru einmitt þessi umhverfis- og vistkerfissjónarmið, því að þetta hangir allt saman hvort sem við erum að tala um losun gróðurhúsalofttegunda eða yfirleitt sambúðina við vistkerfi sjávar, sem við höfum kannski ekki tekið eins mikið í reikninginn og við hefðum átt að gera hér fyrr á áratugum. En í þessari vinnu eru þessi gjöld ekki undanskilin. Þarna er á ferðinni grundvallarumræða um endurgjald fyrir aðgengi að auðlind sem er í eigu þjóðarinnar og við eigum von á fyrstu tillögum frá þessum starfshópum núna á allra næstu vikum. Ég ætla ekki að verða til þess að nefna einhverjar tilteknar tillögur hér í dag

Virðulegi forseti. Áform matvælaráðuneytisins um að niðurtröppun á greiðslumarki sauðfjárbænda hefjist að nýju nú í lok árs hafa legið fyrir undanfarna mánuði. Í dag er greiðslumarkið eini öruggi greiðslugrunnurinn sem sauðfjárbændur hljóta sama hvort árar vel eða illa. Með tilkomu þess myndaðist söguleg sátt innan stéttarinnar. Árið 2019 var ákveðið að stöðva niðurtröppun greiðslumarks vegna slæmrar afkomu í stéttinni. Það var án efa rétt skref á sínum tíma en staða sauðfjárbænda í dag er því miður engu skárri en þá. Það vekur því furðu að hefja eigi niðurtröppun að nýju þegar staðan hefur ekki batnað síðan árið 2019. Rekstrargrundvöllur fer versnandi og nýliðun er því miður í lágmarki. Sauðfjárbændur á Norðvestur- og Norðausturlandi horfa áhyggjufullir á áframhaldið, skyldi umrædd niðurtröppun verða að veruleika, enda þau svæði landsins sem verst verða úti ef þetta gengur eftir. Sauðfjárbændur hafa ítrekað ávarpað fyrirhugaða niðurtröppun og deilt áhyggjum sínum af stöðunni, bæði opinberlega og innan sinna raða. Þá er vert að benda á síðustu tvo aðalfundi sauðfjárbænda. Þar hefur það verið samhljóma niðurstaða að niðurtröppun skuli ekki taka gildi um áramótin og því augljóst á þessu að stéttin stendur saman í þessu máli. Að auki vekja þessi áform sérstakan óhug meðal yngri sauðfjárbænda sem margir hafa fjárfest í greiðslumarki. Þessi óvissa er alls ekki til þess fallin að auka nýliðun innan stéttarinnar. Þetta er skýr vilji bænda og hann byggir ekki á óskhyggju heldur nauðsyn. Vegna þessa vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvort hann hyggst halda niðurtröppun á greiðslumarki til sauðfjárbænda áfram í lok ársins þrátt fyrir ákall sauðfjárbænda og þann mikla sameiningarmátt sem loksins er innan greinarinnar.

eru búvörusamningar auðvitað í gildi og á þeim fer tvisvar fram endurskoðun. Það gerðist 2019 og það gerist aftur á næsta ári. Síðan vil ég segja það að bændur hafa enga eina skoðun á þessu kerfi. Þetta vitum við vegna þess að bændur hafa verið spurðir út í afstöðuna frekar nýlega, líka vegna þess að sjónarmið bænda sem hringja í mig, í ráðuneytið, í fleiri, eru ólík. Þegar sauðfjárbændur eru spurðir hversu sanngjarnt eða ósanngjarnt þeim finnist greiðslumarkskerfið afstaða sauðfjárbænda klofin. Sá hluti sauðfjárbænda sem á mikið greiðslumark vill halda í það kerfi og finnst það sanngjarnt. Þeir bændur sem eiga lítið greiðslumark og sjá að þangað flytjast fjármunir finnst þetta kerfi ósanngjarnt.

Þessi spurning var lögð fyrir sauðfjárbændur sumarið 2021 í könnun á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og könnuninni svöruðu 770 sauðfjárbændur. Ég er hins vegar þeirrar skoðunar að við verðum að halda samtalinu opnu við bændur og við verðum að heyra og ræða hvernig málin eru. En ef samningar eru í gildi þá eru þeir í gildi beggja vegna borðs. Það er líka rétt að nefna það að á sínum tíma var umræða um það að bændur yrðu við núverandi aðstæður að kaupa réttinn til að fá stuðning frá almenningi í gegnum búvörusamninga af bændum sem væru að hætta og þannig væri um að ræða í raun og veru inngangshindrun inn í kerfið sem væri ekki til þess fallin að styðja við starfandi bændur. Þannig að á þessu eru mjög margar hliðar. En ég held að umræðan sé mikilvæg. Aðalatriðið er það, virðulegi forseti, að halda því til haga að á mínum tíma í embætti hefur svo sannarlega verið hlustað á bændur.

og óskað eftir að beðið sé með hana, sérstaklega í ljósi þess að endurskoðun samninga mun fara fram á nýju ári. Við eigum að koma í veg fyrir að rekstrargrundvöllur sauðfjárbænda sem stendur höllum fæti í dag fari versnandi. Með leyfi forseta, vitna ég hér til samningsins: „Á grundvelli upplýsinga skv. 1. mgr. getur framkvæmdanefnd búvörusamninga ákveðið að færa fjármuni á milli einstakra verkefna sem falla undir samning um starfsskilyrði sauðfjárræktar. Heimilt er að færa árlega allt að 20% þeirrar fjárhæðar sem ætluð er til hvers verkefnis.“

en helmingur bænda fá lægri greiðslur. Heildarumfangið er upp á rúmar 110 millj. kr. sem myndu flytjast milli bænda, en þetta eru 2,3% af heildarumfangi sauðfjársamningsins. Það er rétt að árétta að við þessa breytingu lækkar ekki stuðningurinn við sauðfjárrækt heldur færist, bara þannig að það sé sagt.

Virðulegi forseti. Það er núna á þriðja ár síðan lög voru samþykkt hér í þingsal með samþykki allra flokka, það voru flutningsmenn allra flokka á því frumvarpi, sem voru lög um niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu. Síðan, satt best að segja, hafa ekki verið tekin mjög afgerandi skref til að auka aðgengi að sálfræðiþjónustu eins og lagt var upp með í upphafi. Við sjáum að það eru allir sem taka undir það sem var rauði þráðurinn í frumvarpinu, að andleg líðan verði metin jöfn líkamlegri heilsu. Við sjáum það líka núna í umsögnum t.d. varðandi fjárlagafrumvarpið að Geðhjálp er með harkalega gagnrýni á fjárlagafrumvarpið og dregur fram að við sitjum svolítið eftir með þá hugsun að andleg líðan verði jafngild þeirri líkamlegu, því að aðeins 5% af því fjármagni sem fer til heilbrigðismála renna til geðheilbrigðismála. Það skiptir öllu máli að almenningur hafi greiðan aðgang að sálfræðiþjónustu og ekki síst ungt fólk og tekjulágt fólk sem oftar en ekki hefur þurft að neita sér um þessa þjónustu fram að fram að þessu. Það hefur verið bætt í geðheilbrigðismálin en það er enn þá þannig að þegar er hringt í heilsugæsluna þá er svarið: Þú verður að bíða í 12 vikur. Og hvað Og hvað gerist? Auðvitað er staðan áfram þannig að fólk fer og kaupir sér sálfræðiþjónustu upp á 20.000 kr. og þeir sem hafa ekki efni á því að kaupa sálfræðiþjónustuna sitja eftir. Þeir bíða með þessa nauðsynlegu þjónustu og aðstoð sem þeir þurfa á að halda. Þannig að ég vil spyrja hæstv. ráðherra: Af hverju þetta tregðulögmál hjá ríkisstjórninni? Af hverju þessi tæknilegu svör endalaust? Fólkið úti í samfélaginu, sérstaklega unga fólkið og tekjulága fólkið, finnur að kerfið er ekki með opinn faðminn.

það megi ekki fara að rjúfa þetta tregðulögmál og opna faðminn þá vil ég meina að við höfum nú opnað faðminn, sérstaklega þegar kemur að geðheilbrigðismálum, og það gildir um þessa ríkisstjórn. Hv. þingmaður kemur hér inn á nokkra þætti og byrjar á því sem snýr að sálfræðingum og samningum við sálfræðinga. Það er blessunarlega búið að að ná saman þar, Sjúkratryggingar náðu að setja fram samning, svona opinn samning getum við sagt, en það var eftir mikið samráð við starfandi sálfræðinga. Þar er kveðið á um að semja um kaup á sálfræðiþjónustu aðallega fyrir ungmenni á aldrinum 18–30 ára gegn tilvísun frá heilsugæslustöð þannig að við erum að reyna að láta kerfið vinna saman þarna. Það er mjög mikilvægt að taka utan um sérstaklega vaxandi þunglyndi og kvíðaraskanir ýmiss konar og það erum við að gera. Síðan erum við að fara að setja í samráð mjög ítarlega

í því að tímasetja aðgerðaáætlun þegar kemur að henni. Það er einfaldlega þannig að við sjáum hver vandinn er en hann er ekki að leysast. Ég er búin að vera í framhaldsskólunum síðastliðnar vikur vikur og 90% af spurningum sem ég fæ eru: Á ekki að gera eitthvað í aðgengi að sálfræðiþjónustu? Á ekki að gera eitthvað meira? Þetta er hópurinn sem við erum að reyna að einblína á, ungt fólk, tekjulágt fólk. Það þarf að finna það að við séum að gera eitthvað í því, ekki bara einhver tæknileg svör hérna inni. Við erum komin yfir það. Við samþykktum samhljóða, stolt hér á þingi, að við ætluðum að niðurgreiða sálfræðiþjónustu til fólks, sérstaklega þessara hópa sem ég hef verið að nefna. Það er ekki verið að opna faðminn nægilega mikið. Það er ekki upplifun fólks. Gott samfélag

faðminn að þá birtist okkur þessi mikla þörf. Ég skal taka undir með hv. þingmanni að þörfin er mikil en við erum búin að opna faðminn, það liggur alveg fyrir, og við munum halda áfram að vinna og gera betur á þessu sviði.

og sagði enn fremur að það væri alvarlegt mál þegar ráðamenn vísuðu til hugtaksins án þess að nokkur skilningur á merkingu þess væri fyrir hendi. Í viðtalinu var Henry Alexander að vísa til orða hæstv. forsætisráðherra og hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra um að ríkisstjórnin og hæstv. fjármálaráðherra hafi axlað pólitíska ábyrgð vegna sölu á hlutum ríkisins í Íslandsbanka í vor. Sjálf á ég mjög erfitt með að skilja hvað hæstv. ráðherrar áttu við þegar þeir sögðust hafa axlað pólitíska ábyrgð. Því eru fyrstu spurningar mínar í þessari sérstöku umræðu mjög einfaldar: Hvernig skilgreinir hæstv. forsætisráðherra pólitíska ábyrgð? Hvernig telur forsætisráðherra að kjörnir fulltrúar axli pólitíska ábyrgð? Aukaspurningin í þessu samhengi er: Hvernig í ósköpunum hefur ríkisstjórnin axlað pólitíska ábyrgð á bankasölunni? Forseti. Hugtökunum armslengd og armslengdarsjónarmiði hefur einnig verið slengt fram út og suður í þeim tilgangi að koma sér hjá því að axla pólitíska ábyrgð. Talað er um að Bankasýslan sé sjálfstæð stofnun sem vinni í armslengd frá ráðherra og því sé í rauninni ekkert sem úrskeiðis fór varðandi bankasöluna fjármálaráðherra eða ríkisstjórninni að kenna. Skuldinni er skellt á Bankasýsluna, sem þó er undirstofnun ráðherra og í raun alls ekki svo sjálfstæð. Hæstv. forsætisráðherra sagði einmitt í viðtali við Vísi á dögunum, með leyfi forseta: „Fyrst og fremst er ég bara vonsvikin yfir sjálfri framkvæmdinni, eitt er verðið og hverju munar í þeim efnum. En fyrst og fremst er ég vonsvikin yfir þeim áhrifum sem þetta getur haft á traust hér á landi.“ Hér virðist mér hæstv. ráðherra vera að útvista ábyrgðinni á framkvæmdinni til Bankasýslunnar að öllu leyti og ráðherrann lýsir yfir vonbrigðum yfir þeim áhrifum sem framkvæmd Bankasýslunnar hafi á traust hér á landi. En er það rétt, virðulegi forseti?

„Pólitísk ábyrgð felst í því að maður geti svarað fyrir — fært rök fyrir — þeim ákvörðunum sem maður ber ábyrgð á. Hér skipta „armlengdarsjónarmið“ engu því að ábyrgðinni er ekki útvistað.“ Skipulagt Skipulagt ábyrgðarleysi eða ábyrgðarútvistun, eins og ég kýs að kalla þessa háttsemi ríkisstjórnarinnar, er viðvarandi vandamál í íslenskum stjórnmálum. Hver bendir á annan og enginn tekur raunverulega ábyrgð á nokkrum sköpuðum hlut. Gott dæmi um þetta er æpandi og augljóst vanhæfi fjármálaráðherra til þess að selja pabba sínum hlut í Íslandsbanka. Fjármálaráðherrann sagði að það hefði ekki verið nokkurt einasta tilefni til að kanna hæfi sitt gagnvart kaupendum í ferlinu vegna þess að hlutunum hafi verið úthlutað af Bankasýslu ríkisins samkvæmt hlutlægum mælikvörðum og þar af leiðandi komi vanhæfisreglur stjórnsýsluréttar bara ekki einu sinni til skoðunar, en vissulega eigi Bankasýslan að gæta að sínu hæfi. En framkvæmdastjóri Bankasýslunnar fór bara að hlæja þegar ég spurði hann á opnum fundi hvort þeir hafi ekki átt að gæta að hæfi sínu. Þeir gáðu ekki einu sinni hver var á bak við öll þessi hlutafélög sem buðu í hluti og litu alls ekki svo á að þeir bæru nokkra ábyrgð á því að gæta að hæfi sínu, heldur ættu einhverjir söluaðilar úti í bæ að gera það.

að það væri nú óeðlilegt ef fjármálaráðherra hefði verið að handvelja kaupendur að bankanum, sem hefur aldrei nokkru sinni verið til umræðu í þessu máli. Og menningar- og viðskiptaráðherra virðist standa í þeirri trú að fjármálaráðherra hljóti nú að hafa gætt að hæfi sínu þótt hann hafi sagt það skýrt og skilmerkilega að það hafi hann ekki gert. Hér er hringekja ábyrgðarleysis, virðulegi forseti. Það kannast enginn við að bera ábyrgð á því að gæta að því að það verði ekki hagsmunaárekstrar við sölu á ríkiseignum, að gæta að því að rýra ekki traust almennings gagnvart sölu á ríkiseignum. Ber enginn ábyrgð á því, virðulegi forseti? Hver ber ábyrgð á því? Þetta dæmi gengur ekki upp, virðulegi forseti, og það er viljandi gert. Lokaspurningin til hæstv. forsætisráðherra er því þessi:

Ef við förum inn í þetta málefni, ráðherraábyrgð, þá skiptum við henni jafnan upp í tvenns konar ábyrgð. Annars vegar hina lagalegu sem stundum er kölluð refsiábyrgð og um hana er fjallað í lögum um ráðherraábyrgð og getur hún virkjast ef þingið ákveður að sækja ráðherra til saka fyrir landsdómi.

Þingmenn hafa það hlutverk að veita framkvæmdarvaldinu aðhald en á endanum eru það kjósendur sem dæma ráðherra og aðra kjörna fulltrúa af verkum sínum en á milli kosninga hefur þingið hins vegar fjölmörg tæki til að kalla eftir pólitískri ábyrgð ráðherra á embættisverkum sínum. að pólitísk ábyrgð birtist í sinni ýtrustu mynd í því að ráðherra missi embætti sitt vegna vantrausts þingsins. En hér komum við að atriði sem mér hefur þótt áhugavert í þessari umræðu sem hér hefur verið. Þegar horft er til þeirra sem fjallað hafa um þessi mál, t.d. á norrænum vettvangi, þá getur ráðherra axlað pólitíska ábyrgð með ýmsum öðrum hætti. Ég mæli með þessari bók hér um ráðherra og embættismenn, pólitíska ábyrgð og skyldur, eftir Jens Peter Christensen, sem er danskur hæstaréttardómari og einn helsti sérfræðingur Norðurlanda í ráðherraábyrgð. Hann orðar það svo í þessari ágætu bók að þótt ýtrasta form pólitískrar ábyrgðar birtist í því að vantraust sé samþykkt þá geti pólitísk ábyrgð birst í ýmsum myndum, t.d. með gagnrýni á ráðherra í pólitískri umræðu, meðferð mála í þinginu og eftir atvikum með snuprum svokölluðum, og þetta er mín þýðing hér, í áliti þingnefnda. Þingið býr yfir margvíslegum tækjum til að kalla eftir því að ráðherra svari fyrir embættisfærslur sínar og þar með axli sína pólitísku ábyrgð. Lagaumgjörð utan um þetta mikilvæga hlutverk þingsins hefur auðvitað verið verulega styrkt á seinni árum sérstakur kafli settur inn í þingskapalög um efnið, nefndakerfi þingsins styrkt með hliðsjón af möguleikum þess til að rækja þetta hlutverk sem best og sérstakri nefnd, stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, falið þetta hlutverk eins og við þekkjum, þetta lykilhlutverk.

Eftirlit Alþingis er með öðrum orðum í fullri virkni og ég get ekki séð annað en að ráðherrann hafi þar verið fús að svara fyrir sínar gjörðir og raunar átt frumkvæði að því að kalla eftir því að þær séu teknar til skoðunar. Það hefur hins vegar ekki komið neitt fram í þeirri miklu rýni sem þegar hefur átt sér stað sem kallar á að ýtrasta form pólitískrar ábyrgðar sé virkjað, þ.e. að ráðherrann segi af sér embætti eða hann hafi misst meirihlutastuðning á Alþingi vegna þessa máls. Hv. þingmaður ræðir hér armslengd.

Hugmyndafræði armslengdarinnar er alltumlykjandi í lögunum um Bankasýsluna sem og í lögum um sölu á eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum og raunar í regluverkinu öllu um fjármálamarkaðinn. Þetta birtist t.d. í því hvernig staðið er að skipun stjórna fjármálafyrirtækja þar sem ráðherra kemur hvergi Þá birtist armslengdin í því að til sé sérstök stofnun sem hefur það hlutverk sem Bankasýslan hefur og ég þarf ekki að fara yfir hér. Þessi hugmyndafræði hefur sætt gagnrýni fyrir að hún geti leitt af sér rofna ábyrgðarkeðju. Það hefur heyrst til að mynda í tengslum við bankasöluna. Það er auðvitað ekki markmiðið með reglum um armslengd því að það er ætíð þannig að ráðherra hefur tilteknar stjórnunar- og eftirlitsheimildir með stofnunum sem undir hann heyra, jafnvel þó að löggjafinn ætli þeim tiltekið sjálfstæði. Hversu ákveðið og í hvaða mæli ráðherra beitir slíkum heimildum er svo mismunandi. Eins og ég hef sagt í samhengi bankasölunnar þá hef ég fullan skilning á því að hæstv. fjármálaráðherra hafi talið rétt að umgangast þær heimildir af varfærni í ljósi þess hvernig löggjafinn hefur búið að regluverki um

að þrátt fyrir að það hafi verið sett á laggirnar nefnd um að efla traust á stjórnmálum virðist hafa fennt býsna fljótt yfir þá góðu ætlan. Það er nefnilega þetta með ábyrgðina, lagalega og pólitíska ábyrgð ráðherra. Lög um ráðherraábyrgð þurfa á uppfærslu að halda og má þar nefna mikilvægt og margframlagt frumvarp hv. þm. Oddnýjar G. Harðardóttur sem gerir ráðherra að sæta ábyrgð ef hann gefur Alþingi rangar eða villandi upplýsingar eða leynir upplýsingum er hafa verulega þýðingu við meðferð máls á Alþingi. Einhver myndi nú halda að þetta væri sjálfsagt mál og þegar í lögum en af skammri veru minni á þingi hef ég orðið þess áskynja að svo er ekki heldur eru staðreyndir oftar en ekki túlkaðar nokkuð frjálslega af ráðherrum í ríkisstjórn í opinberri umræðu. Þannig eru lög um ráðherraábyrgð haldin þeim annmörkum að þar er talað um að krefja megi ráðherra ábyrgðar en í praxís undanfarinna ára hafa ráðherrar metið eftir eigin smekk og sómakennd hvað felst í að axla ábyrgð. Þannig axlaði hæstv. forsætisráðherra ábyrgð hæstv. dómsmálaráðherra sem brotið hafði stjórnsýslulög með því að skipa starfshóp um eflingu trausts á stjórnmálum. Hæstv. fjármálaráðherra axlaði ábyrgð á bankasöluklúðrinu með því að kalla eftir skýrslu Ríkisendurskoðunar um málið og hæstv. innviðaráðherra axlaði ábyrgð á rasískum ummælum sínum í garð konu sem stödd var í gleðskap Framsóknarflokksins vegna búnaðarþings

Málið er, og það þarf að vera algerlega kristaltært, að við söluna á Íslandsbanka í vor var engin armslengd milli ráðherra og Bankasýslunnar. Bankasýslan er ekki sjálfstæð stofnun að lögum,

pólitísk ábyrgð sem er að mínu viti örlítið erfitt að festa hönd á hvað nákvæmlega felst í og eflaust sjáum við pólitíska ábyrgð með mismunandi hætti hér. Einn aðspurður orðaði það svo, með leyfi forseta: „Er pólitísk ábyrgð ekki það, þegar manni finnst að andstæðingur sinn þurfi að segja af sér þegar hann hefur ekki brotið lög og mögulega ekki gert neitt siðferðilega ámælisvert?“ Það má Það má vera, en samt sem áður höfum við nýleg dæmi um þingmenn og ráðherra sem hafa annars vegar gerst brotlegir við siðareglur og hins vegar við lög án þess að segja af sér

það. Það skiptir bara engu máli hvað mér gæti mögulega fundist um það. Forseti. Mér þykir nefnilega að það sé alla vega hægt að slá því föstu að pólitísk ábyrgð er ekki og má ekki vera skilgreind út frá óskum, sjónarmiðum og skoðunum pólitískra andstæðinga. Það er marklaust, sama hversu hátt og oft þeim óskum er haldið á lofti. En hins vegar er það fólkið í landinu sem má og á að hafa óskir og sjónarmið um hver eigi að bera pólitíska ábyrgð á gjörðum sínum og það er gert í kosningum. Ráðherrar og þingmenn mæta kjósendum sínum með reglulegu millibili. Það er langmikilvægasta prófraun pólitískrar ábyrgðar og eini sanngjarni mælikvarði pólitískrar ábyrgðar, eins furðulega og niðurstaða kjósenda kann oft að virðast pólitískum andstæðingum.

Virðulegi forseti. Kjarni íslenskrar stjórnskipan er þessi: Ríkisstjórnin ber ábyrgð á öllum sínum verkum. Tæknileg atriði breyta ekki því hvar pólitíska ábyrgðin liggur í erfiðum málum ríkisstjórnarinnar hverju sinni. Hún þarf öll að svara fyrir það að völdum fylgir ábyrgð og miklum völdum fylgir mikil ábyrgð. Þetta er kjarninn í lýðræðisskipan nútímaríkja. Ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi stjórnmálanna lúta ströngum kröfum. Þær kröfur eru lagalegar jafnt sem pólitískar og siðferðilegar. Það eru sannarlega margir fletir á pólitískri ábyrgð, t.d. að mínu mati að sitja sem fastast í fimm ár án þess að taka á augljósum brotum á lögum af því að jaðarflokkarnir í ríkisstjórn náðu ekki saman með málamiðlunum heldur með því að útiloka stærstu mál hvors annars. Það má spyrja: Telur forsætisráðherra að hún sýni pólitíska ábyrgð þegar ríkisstjórn hennar hótar að flytja ábyrgð ríkissjóðs yfir á aldraða? Heitir það að axla siðferðilega ábyrgð þegar ríkisstjórn hennar eykur skuldir ríkissjóðs í mesta hagvexti síðari ára? Telur forsætisráðherra að hún sýni pólitíska ábyrgð þegar hún, þvert á aðvaranir fjármálaráðs, notar tímabundinn tekjuauka vegna viðskiptahalla til að auka útgjöld ríkissjóðs í stað þess að greiða niður skuldir? Eða þegar hún situr með hendur í skauti eftir að hæstv. umhverfisráðherra lýsti því yfir að Ísland hefði dregist aftur úr þeim þjóðum sem við berum okkur helst saman við í loftslagsmálum? Telur forsætisráðherra að hún sýni pólitíska ábyrgð þegar hún hefur setið í fimm ár og ekki enn kynnt áætlun um hvernig afla á orku til þess að ná markmiðum stjórnarsáttmálans um grænan hagvöxt og orkuskipti, þegar hún hefur setið í fimm ár án þess að tryggja virka þjóðareign fiskveiðiauðlindarinnar með ákvæðum um eðlilegt auðlindagjald fyrir tímabundinn nýtingarrétt?

Það er hverjum manni hollt að líta í eigin barm, skoða sinn innri mann og vega og meta orð og gjörðir, hvort sem um er að ræða þingmenn eða ráðherra. Í þessu samhengi langar mig að velta upp hér sannleiksskyldunni, en hún er samofin pólitískri ábyrgð og siðferði. Þessi umræða er stærri að umfangi en einungis salan á Íslandsbanka. Sannleiksskyldan, skyldan til að greina satt og rétt frá, er ekki skrifuð í lög á Íslandi en umboðsmaður Alþingis hefur þó fjallað um mikilvægi hennar. Hvaða úrræði höfum við hér á Íslandi ef þingmenn eða ráðherrar segja ekki satt og rétt frá? Sannleiksskyldan er meginregla fyrir alla opinbera starfsmenn í Danmörku. Þar er lögð áhersla á að skyldan til að segja satt sé miðlæg og mikilvæg fyrir alla opinbera aðila, opinbera starfsmenn og ráðherra.

Oftast þegar rætt er um sannleiksskylduna hérlendis hefur það verið í tengslum við pólitíska ábyrgð ráðherra en pólitísk þingleg ábyrgð veitir ráðherra mikið aðhald. Samkvæmt þingræðisreglunni getur Alþingi eða meiri hluti þess hvenær sem er losað sig við ráðherra sem nýtur ekki lengur trausts. Uppruna þingræðisreglunnar má rekja til þess tíma þegar konungar höfðu einræðisvald við ákvarðanatöku. Sú leið var farin að tryggja réttkjörnum aðilum óbeint vald á þjóðþingum til að hafa áhrif í umboði fólksins í landinu. Málið vandast aftur á móti þegar kemur að pólitískri ábyrgð þingmanna. Hver er pólitísk ábyrgð þeirra á því að segja satt og rétt frá, hvort sem það er hér í pontu eða í fjölmiðlum eða leka mikilvægum skýrslum frá Alþingi? Hver er pólitíska ábyrgðin þá?

Þegar rætt er um pólitíska ábyrgð er oft vísað til þess sem mig langar hér að kalla formlega pólitíska ábyrgð. Í kafla um ábyrgð ráðherra, hugsanlega reglum um hana, í skýrslu stjórnlaganefndar var talað um annars vegar svokallaða lagalega ábyrgð, sem í felst refsi- og bótaábyrgð ráðherra vegna embættisverka, og hins vegar svokallaða pólitíska ábyrgð, sem einnig er kölluð þingleg eða stjórnmálaleg ábyrgð sem byggist á þingræðisreglunni. Í henni felst að Alþingi getur fundið að embættisfærslu ráðherra eða samþykkt á hann vantraust sem leiðir þá til þess að hann verður að víkja. Hvoru tveggja mætti að mínu mati kalla það sem ég vil segja að sé formleg ábyrgð. En pólitísk ábyrgð snýst ekki bara um það. Að mínu mati snýst pólitísk ábyrgð líka um það að vinna af heilindum og sannfæringu og tryggja það að stjórnmálamaður í öllum sínum verkum njóti trausts almennings í heild. Vinnuhópur sem nefndur var í skýrslu stjórnlaganefndar

Þetta væri hægt að gera án lagabreytinga og hvað þá stjórnarskrárbreytinga. Þetta er dæmi um það sem við getum gert hér á Alþingi og í okkar stjórnmálum til að bæta pólitíska ábyrgð í okkar störfum með því einfaldlega að breyta þeirri menningu sem við viðhöfum hér.

kjósenda, því að þangað sækjum við, lýðræðislega kjörnir fulltrúar, umboð okkar. Það er í kosningum sem við dæmum, ef svo má að orði komast, ráðherra og aðra kjörna fulltrúa af verkum sínum. Það er líka okkar, hinna lýðræðislega kjörnu fulltrúa, að veita framkvæmdarvaldinu aðhald. Hér á vettvangi þingsins er sérstök stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, eins og við þekkjum, og hún er einmitt eitt hún er einmitt eitt þessara tækja sem við höfum til að sinna þessu aðhaldi í formi eftirlits. Að mínu viti er stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd eitt sterkasta tækið. Við sem nú sitjum í þeirri nefnd höfum verið að fjalla um skýrslu ríkisendurskoðanda um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Ríkisendurskoðandi hefur rýnt málið ofan í kjölinn og skilað gagnrýninni skýrslu um málið. Ríkisendurskoðandi starfar á vegum Alþingis og er trúnaðarmaður þess samkvæmt lögum sem um hann gilda. Hann er sjálfstæður og engum háður í sínum störfum. Trú og traust á stofnunum er mikilvægt eins og fram hefur komið bæði í opinberri umræðu og í máli gesta sem hafa sótt nefndarfundina. Mér finnst líka mikilvægt að við höfum trú og traust á þessum eftirlitsstofnunum okkar en við þessa yfirferð á skýrslunni fáum við ýmsa gesti, eins og ég hef komið inn á, og erum í raun og sanni enn að velta við hverjum steini í þessu máli, svo ég komi aftur að þeirri líkingu. Skýrslan er góð og ég fæ ekki betur séð en að þessi trúnaðarmaður okkar, hinna lýðræðislega kjörnu fulltrúa, hafi farið yfir ferlið gagnrýnum augum. En eins og ég segi, virðulegi forseti, þá erum við enn að og sinnum okkar skyldu að veita framkvæmdarvaldinu aðhald með okkar eftirliti. Þar erum við að skoða og fjalla um hið matskennda hugtak

konu. Hún er öryrki föst á leigumarkaði og Alma leigufélag, fyrirtæki sem skilaði 12,4 milljarða hagnaði í fyrra, tilkynnti Brynju að leigan hennar myndi hækka um 30%, 78.000 kr. á einu bretti eftir áramót. Hvað hefur þetta að gera með pólitíska ábyrgð? Jú, ég nefni þetta hér vegna þess að hæstv. ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur ekki staðið við þau fyrirheit sem gefin voru síðast þegar ríkisstjórnin steig inn til að liðka fyrir kjarasamningum. Ef hún hefði gert það, ef hún hefði staðið við það sem var lofað, væri staða þessarar konu, Brynju Hrannar Bjarnadóttur, allt önnur en hún er í dag. Rifjum aðeins upp hverju var lofað. Ákvæði húsaleigulaga verði endurskoðuð til að bæta réttarstöðu leigjenda, m.a. hvað varðar vernd leigjenda þegar kemur að hækkun leigufjárhæðar. Þetta segir í yfirlýsingu um stuðning stjórnvalda við lífskjarasamningana frá 2019. Hvað hefur svo gerst í þessum efnum? Nákvæmlega ekki neitt. Samningstímabilinu er lokið og engar hömlur hafa verið settar eða varnir verið reistar gegn hækkun leigufjárhæðar. Fólk eins og Brynja Hrönn Bjarnadóttir stendur þannig óvarið á stjórnlausum leigumarkaði, auðveld bráð fyrir okurfyrirtæki og braskara sem skeyta hvorki um skömm né heiður. Pólitísk ábyrgð snýst nefnilega líka um að standa við orð sín, að það sé eitthvað að marka það sem er sagt, að það sé eitthvað að marka loforð sem eru gefin þeim sem lökust hafa kjörin. Þetta skilur ríkisstjórnin í Skotlandi sem sagðist ekki bara ætla að standa með leigjendum heldur gerði það raunverulega, hafði forgöngu um að sett voru lög í landinu um frystingu leiguverðs. Það sama gerðu jafnaðarmenn í Danmörku og við hér á Íslandi getum gert það líka.

Mig langar að einbeita mér að þessu hugtaki, armslengd, sem hefur verið svona ofboðslega mikið í tísku. Um leið ætla ég að leggja það fyrir þá sem á þetta hlusta að meta það sjálfir

„Lok starfseminnar: Stofnunin skal hafa lokið störfum eigi síðar en fimm árum frá því að hún er sett á fót og verður hún þá lögð niður.“ Svo mörg voru þau orð. Frá því 20. ágúst 2014 starfaði sem sagt Bankasýsla ríkisins í lagalegu tómarúmi þangað til greinin var felld brott 22. febrúar 2019 og í staðinn kom ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi: „Stofnunina skal leggja niður þegar verkefnum hennar er lokið.“

Það er auðvitað margt um þetta mál að segja sem fyrir mitt leyti er kannski ekki tímabært enn sem komið er þar sem vinna stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar við rýningu á þeirri skýrslu sem var gerð til að skoða það mál er enn í gangi. En með armslengdina er það að segja að mér hefur þótt áhugavert

Frú forseti. Við þekkjum það úr íslenskri stjórnmálaumræðu að hugtakið pólitísk ábyrgð er túlkað með þrengri hætti af valdhöfum hverju sinni en ásættanlegt er. Vissulega er hugtakið undirorpið túlkunum en hérlendis hefur það á stundum virst sem svo að það sé sjálfstætt og háleitt markmið í sjálfu sér að kannast helst ekki við ábyrgð sína fyrr en í flest skjól er fokið. Ég hef ítrekað kallað eftir því að ríkisstjórnin og fjármálaráðherra axli pólitíska ábyrgð á mislukkaðri bankasölu. Í því felst ekki sjálfkrafa, eins og sumir virðast halda, að einungis sé hægt að gangast við ábyrgð með því að segja af sér embætti. Í mínum huga snýst þetta tiltekna mál um að framganga, ákvarðanir og málsmeðferð ráðherra og ríkisstjórnar er með þeim hætti að allt traust er fokið út í veður og vind. Nægir þar að nefna að einn ráðherra varaði þjóðina ekki við þótt hann sæi það skýrt fyrir að þessi sala yrði klúður en varaði hins vegar hina ráðherrana við sem skelltu við skollaeyrum. Einnig má nefna óljósa og ónóga upplýsingagjöf til Alþingis sem hamlaði störfum þingsins í þessu tiltekna máli og niðurlagningu heillar stofnunar án umræðu, einmitt til þess að færa frá sjálfum sér umræðuna um ábyrgð og yfir á Bankasýsluna. Traustið fór og hvað hafa menn gert til að efla traustið á ný? Hvaða pólitísku ábyrgð hafa menn axlað í því samhengi? Svarið við þessu er því miður frekar slappur brandari. Fjármálaráðherra hefur að sögn samráðherra sinna, forsætisráðherra og viðskiptaráðherra, axlað hana með því að velja sjálfur þann farveg sem málið var sett í, farveg sem svarar engu um pólitíska ábyrgð ráðherrans eða ríkisstjórnarinnar. Orð ráðherranna um þetta voru mjög skýr. Að mati forsætisráðherra og viðskiptaráðherra axlaði sem sagt fjármálaráðherra pólitíska ábyrgð með því að láta skoða allt nema eigin ábyrgð. Í þessu samhengi geri ég orð Henrys Alexanders Henryssonar, doktors í heimspeki, að mínum þegar hann svaraði spurningum fjölmiðla um þessi orð forsætisráðherra og viðskiptaráðherra, með leyfi forseta: „Til dæmis var vitnað í tvo ráðherra ríkisstjórnarinnar í vikunni varðandi slíka ábyrgð og getur maður ekki annað en vonað að rangt hafi verið eftir þeim haft. Viðbrögð þeirra voru óskiljanleg.“ (Forseti hringir.) Þetta segir allt um það hvernig farið er með hugtakið pólitísk ábyrgð í þessu stjórnarsamstarfi.

Ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem mér hefur þótt að mörgu leyti mjög góð. Í raun vekur hún upp nokkrar spurningar hjá þeirri sem hér stendur.

að kanna hvort rétt sé að því staðið og það eru heldur engar afleiðingar við því að ljúga til um hagsmuni sína í hagsmunaskrá. Síðan langaði mig að nefna — þó að mér finnist ótrúlegt að ég eigi bara tvær mínútur, virðulegur forseti, eru það ekki þrjár í lokin?

að henni ætti að vera lokið í lok árs 2020. En þetta mál, endurskoðun á því, og í raun hvernig hefur verið komið fram við landsdóm eins og einhvers konar úrhrak í íslenskri stjórnskipan, hefur auðvitað staðið í vegi fyrir því að hin lagalega ábyrgð ráðherra virkist nokkru sinni vegna þess að það mætti líta á þetta sem einhvers konar

í 50. gr. þingskapalaga, að ráðherra skuli leggja fram þær upplýsingar sem hann hefur aðgang að og hafa verulega þýðingu fyrir mat þingsins á málinu. Það er ekki eins og við séum í lagalegu tómarúmi hvað það varðar.

segir í greinargerð að það sé gert ráð fyrir því að Bankasýsla ríkisins gegni lykilhlutverki við sölumeðferð eignarhluta í fjármálafyrirtækjum og síðan er fjallað um það hlutverk og sagt sérstaklega að með því móti sé betur tryggt en ella að sala eignarhluta fari fram með hlutlægum hætti, enda sé sérstakri og sérhæfðri ríkisstofnun á sviði banka- og fjármála falið að annast söluna í stað þess að sá aðili sem á endanum afsalar eignarhlutum annist sjálfur sölu þeirra.

Bankasýsla ríkisins fór aldrei í forsætisráðuneytið, mér finnst rétt að ítreka það af því að hér var því haldið fram. Hún hefur heyrt undir fjármálaráðuneytið frá stofnun svo að réttum upplýsingum sé komið á framfæri um þau mál. Ég vil taka undir með hv. þingmanni og málshefjanda að það er þörf á frekari fræðslu og leiðbeiningum þegar kemur að eftirfylgni með lögum um varnir gegn hagsmunaárekstrum. Það er nokkuð sem unnið er að, bara svo það sé sagt hér. sagt hér. Við erum hins vegar þegar kemur til að mynda að siðareglum með viðurlög, það er ekki endilega hin íslenska eða norræna hefð og Norðurlöndin hafa ekki gert það, þau hafa ekki innleitt viðurlög þegar kemur að brotum á siðareglum, en við gætum verið virkari í fræðslu.